**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku 17. - Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u svezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u procesu sanacije i restrukturiranja Hrvatske brodograđevne industrije Podnositelji: članovi Kluba zastupnika SDP-a Zastupnici Hrvatskog sabora na temelju članka 190. Poslovnika Hrvatskog sabora podnijeli su ovu interpelaciju. Prijedlog akta primili ste u pretince. Žele li predstavnici predlagatelja se očitovati o prijedlogu? Da. Uvaženi zastupnik Ljubo Jurčić. **Jurčić, Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, potpredsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege saborski zastupnici. Klub SDP-a je uputio interpelaciju o ulozi Vlade Republike Hrvatske u procesu sanacije i restrukturiranja hrvatske brodograđevne industrije. Kao što znamo hrvatska brodogradnja ima dugu i uglavnom uspješnu povijest. Danas se nalazi pred najneizvjesnijim razdobljem. Svi kumulirani problemi koji su rezultirali ogromnim gubicima brodogradilišta danas su došli do vrhunca. Osjećaj neizvjesnosti pojačan je između ostaloga i zbog približavanja Hrvatske Europskoj uniji odnosno punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji odnosno zbog nužnih prilagodbi koje Hrvatska treba napraviti u tom približavanju i punopravnom članstvu. Zahtjevi Europske unije su, nisu mali, značajni su i može se reći u pogledu brodogradnje dosta teški. Priča brodogradnje vezana je uz dva poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom. Prvo poglavlje je ono o slobodi tržišnog natjecanja i s tim u vezi statusa državnih potpora koje Hrvatska država daje hrvatskim brodograditeljima. Drugo je poglavlje poglavlje koje se bavi industrijskom politikom i s tim u vezi nužnošću da se hrvatska brodogradnja u narednim godinama prilagodi kriterijima efikasnosti i učinkovitosti koji se danas postoje na jedinstvenom europskom tržištu. Ova naša interpelacija dodatno potaknuta odlukom Vlade Republike Hrvatske od 21. svibnja 2008. godine o namjeri privatizacije i načelima privatizacije 5 naših najvećih brodogradilišta. Smatramo da takve odluke imaju dalekosežne posljedice po opstanak i budućnost hrvatske brodogradnje te s tim u svezi očuvanja velikog broja direktno i indirektno radnih mjesta vezano uz taj sektor a onda i ukupnih socijalnih posljedica koje su u središtu interesa hrvatske javnosti. S obzirom na očekivane dalekosežne posljedice ovakve odluke te s obzirom na brojne nedoumice oko razloga i argumenata koji bi Vladu u ovom trenutku vodili izravnom, ka jednom ovakvom radikalnom rješenju potpuno smo uvjereni da je nužno pred Hrvatskim saborom otvoriti raspravu o cjelovitoj Vladinoj politici u vezi s budućnošću hrvatske brodogradnje. Naime svi smo svjedoci negativnih rezultata privatizacije iz devedesetih kad su nerestrukturirana i za privatizaciju nepripremljena poduzeća privatizirana. Rezultat je kao što znamo bio preko 400 tisuća nezaposlenih, pad domaće proizvodnje, pad izvoza, rast uvoza, raste vanjski dug. Cilj je restrukturiranja je očuvanje društvenog interesa odnosno povećanje društvenih koristi odnosno da se poduzeća koja namjeravaju se privatizirati dovedu u takvu poziciju da društvene koristi privatizacije budu veće od društvenih troškova odnosno štete koju može takva privatizacija napraviti. Privatni interesi su legitimni i legalni, ali oni se ne smiju ostvarivati na štetu društvenih interesa. Važno je također reći da se cijeli proces vezan uz, za planove restrukturiranja i pregovore sa Europskom unijom u posljednjih nekoliko godina odvija obavijen velom tajne. Izrazito malo informacija dospijeva u javnost, a slično je i sa informiranjem najviših hrvatskih institucija kao što je to između ostalih i Hrvatski sabor i to je jedan od razloga zašto smo podnijeli ovu interpelaciju. O značaju hrvatske brodogradnje svi imamo svoje mišljenje. Ja ću ovo iskoristiti priliku da iznesem nekoliko podataka. Glavni cilj svake gospodarske aktivnosti je povećanje bruto domaćeg proizvoda hrvatska brodogradnja u bruto domaćem proizvodu sudjeluje negdje oko 1%, nekad više, nekad manje 0,9 pa nekad i do 1,4%. A to povećanje bruto domaćeg proizvoda riješili bi sve ove probleme o kojima smo pričali u prethodnoj interpelaciji. Brodogradnja je u 2007. godini izvezla 22 broda, velika hrvatska brodogradnja, ukupne vrijednosti negdje oko 760 milijuna dolara čime je značajno popravila veliki deficit u vanjskotrgovačkoj bilanci što je isto tako jedan od velikih problema hrvatske ekonomske politike. Brodogradilišta direktno zapošljavaju negdje oko 12 tisuća djelatnika te dodatno sa 5 tisuća kooperantskih radnika koji su stalno uposleni u brodogradilištu čine negdje oko 17 tisuća zaposlenika dok 1500 proizvođača i isporučitelja različitih proizvoda i usluga zapošljavaju još oko 26 tisuća ljudi što ukupno čini negdje oko 40 tisuća djelatnika, ljudi vezanih uz aktivnost brodogradnje odnosno brodograđevnu industriju. Ova činjenica rezultira visokim multiplikativnim učincima na ostale sektore i ostale djelatnosti u hrvatskom gospodarstvu. Tako zadnje ili posljednje analize koje su rađene došle su do multiplikativnog koeficijenta od 2,83 što znači da 100 milijuna isporuka brodograđevne industrije rezultira ukupnom proizvodnjom u hrvatskom gospodarstvu oko 283 milijuna dolara. 2007. ako je bio koeficijent 2,73, 760 milijuna dolara. Znači ukupna proizvodnja u Hrvatskoj se, rezultiralo se sa ukupnom proizvodnjom u Hrvatskoj oko dvije milijarde i 150 milijuna dolara. U okviru proizvodnih radnika u Republici Hrvatskoj u brodogradnju, na brodogradnju otpada oko 8% zaposlenih. Udio brodogradnje u neto plaćama 1,8. Izravni oko 5% kad se uzmu ovi multiplikatori koji se prenose na ostale domaće sektore. Udio u doprinosima je 2% s multiplikatorom oko 5,6%. Udio domaće komponente u brodu, domaći materijal, usluge i rad u ukupnim troškovima izgradnje, kažem ukupnim troškovima izgradnje broda kreće se između 60 i 65% cijene koštanja. I na kraju ovih svih podataka svi vrlo dobro znamo da je vrlo visok značaj brodogradnje za regionalno gospodarstvo budući da su ova, 5 ovih velikih brodogradilišta i tako locirana u obalnom podruju Republike Hrvatske. E sada, zašto se mi zalažemo za očuvanje brodogradnje i kvalitetno restrukturiranje itd.? Koja je to snaga hrvatske brodogradnje? Pa snaga hrvatske brodogradnje između ostalog ogleda se u sljedećim činjenicama. Brod je najveći mobilni objekat koji čovjek može napraviti, a Hrvatska spada u mali broj zemalja koji to mogu napraviti i to je jedna naša prednost. Brod je objekat koji treba funkcionirati u najagresivnijoj atmosferi, a Hrvatska spada u mali broj zemalja koje to mogu napraviti. Brod je proizvod u čijoj proizvodnji treba koristiti visoke tehnologije i Hrvatska spada u mali broj zemalja koji ih znaju koristiti. Brod spada u grupu najsloženijih proizvoda koje treba znati projektirati pa konstruirati, proizvesti itd., a Hrvatska spada u mali broj zemalja koje to znaju. Često se priča o Hrvatskoj da trebamo dovesti automobilsku industriju kao što su to napravile neke tranzicijske zemlje. Ali u tim tranzicijskim zemljama ti automobili se ne proizvode, oni se montiraju, oni se ne projektiraju, oni se samo tamo montiraju i ljudi u tim montažnim halama su ponekad manje plaćeni nego naši tekstilni radnici na doradnim poslovima u Hrvatskoj. A imamo ovdje jednu industriju koja ima zapravo i ne vidimo što ona znači. Da mi možemo konstruirati jedan objekt koji je vrlo složen, koji ima preko 100 tisuća sastavnih dijelova i da mi sve te dijelove znamo konstruirati i projektirati i složiti u jednu cjelinu, dok automobil ima negdje oko 20 do 30 tisuća dijelova. Jedini složeniji proizvod od broda je avion koji ima negdje preko 6 milijuna dijelova, ali tu smo još od toga smo daleko. I zašto ne sačuvati sad takvu industriju čija složenost zapravo stvara mogućnosti da i stvaramo veće dodane vrijednosti u toj proizvodnji jer veća dodana vrijednost, odnosno bruto domaći proizvod je rezultat složenosti proizvoda koji se proizvode. Jednostavni proizvodi nemaju visoku dodanu vrijednost, a kako se proizvod sve više usložnjava, tako se i povećava dodana vrijednost na tom proizvodu. Hrvatski brod je brend na svjetskom tržištu, on je jedan od rijetkih hrvatskih brendova, a koliko treba uložiti u stvaranje nekog brenda, novca, vremena, ljudi, obrazovanja, koliko je tu rizika, a mi to sve imamo u hrvatskom brodu. U posljednjih 25 godina, 22 hrvatska broda proglašena su svjetskim brodom godine u svojoj klasi. Hrvatska je brodogradnja zbog svega toga uspjela kontinuirano zadržati značajan udjelu u svjetskom tržištu, negdje u prosjeku 1%, više, manje, nekad do čak i 2%, ovisi o konjukturi na svjetskom tržištu i narudžbama, nađite jedan drugi proizvod gdje Hrvatska ima takav udio na svjetskom tržištu. Pored toga, knjiga narudžbi hrvatskih brodogradilišta prema dostupnim podacima pokriva naredne 3 godine, praktički do kraja 2010., možda i već postoji ugovor za 2011. godinu, a rijetki su poslovi ili proizvodi koji Hrvatska može ugovoriti tako sigurnim ugovorima za naredno razdoblje. Vrijednost tih pedesetak brodova koji su ugovoreni za naredne dvije, tri godine je čini mi se preko 3 milijardi dolara po nekim procjenama. U brodogradnji izrađa novu halu, ovo sve što je učinilo hrvatski brod hrvatskim brendom i razvijanje dugogodišnjih veza sa znanstveno-obrazovnom zajednicom iznimno je vrijedan segment koji garantira da i u budućnosti brodogradnja ima dobre izglede. Globalne tržišne okolnosti idu u prilog opstanka hrvatske brodogradnje. Potražnja za brodovima raste zbog globalizacije, proizvodi se na jednom dijelu svijeta, prodaje se na drugom dijelu svijeta, materijal ide, idu robe, potražnja za brodovima raste i tako da se može očekivati da će uz manje ili veće oscilacije uglavnom trend rasta biti i dalje prisutan. Brodogradnja se zbog toga može planirati puno bolje nego mnoge druge djelatnosti. Pored toga, pored svih ovih dobrih stvari zbog kojih treba održati hrvatsku brodogradnju i u nju ulagati, restrukturirati postoje i problemi koje trebamo riješiti. Problemi koji se redoslijedom vide od hrvatske brodogradnje su prije svega financijski, ono kad pričamo o hrvatskoj brodogradnji odmah vidimo na prvi pogled gubitke koje je hrvatska brodogradnja proizvela, tako da po našoj ili po mojoj procjeni akumulirani i ugovoreni gubici u hrvatskoj brodogradnji su prešli 9 milijardi kuna, a ti 9 milijardi kuna kada usporedite sa bruto domaćim proizvodom, u Hrvatskoj je to negdje oko 3%. Trenutačni izvor odobrenih državnih jamstava za kredite je, čini mi se na razini negdje preko 12 milijardi kuna od kojih je već iskorišteno 11 milijardi kuna itd. Problem hrvatske brodogradnje osim financijskih su i ekonomski. Mala efikasnost, produktivnost rada i kapitala neadekvatno se koristi, tako da to rezultira svim negativnim pokazateljima u poslovanju. Tehnološki također, zastarjela oprema i organizacija poslovanja. Također marketinški, teško se ugovaraju složeniji brodovi sa većom dodanom vrijednošću i većom cijenom, teško ide ugovaranje domaće opreme i poticanje domaćih proizvođača na kvalitetniju proizvodnju i uvlačenja novih proizvođača u proizvodnji opreme za hrvatski proizvod. Nadalje, tu su i organizacijski problemi i upravljanje brodograđevnim procesom. Upravljanje troškovima i gubicima je dosta loše. Bez obzira što kažemo da imamo ljude koji znaju proizvoditi brodove, koji imaju iskustva obrazovanja i kadrovska politika proteklih 10-ak godina baš se nije iskazala u cilju očuvanja hrvatske brodogradnje. Ovo bi mogli biti glavni izvori neefikasnosti. Logičan put ka ozdravljenju hrvatske brodogradnje bilo bi cjelovito restrukturiranje u funkciji uklanjanja svih danas prisutnih izvora neefikasnosti i nerentabilnosti kako bi se brodogradilišta pripremila za uspješno poslovanje u uvjetima važećih pravila tržišnog natjecanja na jedinstvenom europskom tržištu. Neovisno o tome tko će biti nositelji restrukturiranja, država kao većinski vlasnik ili privatni ulagači, plan restrukturiranja mora biti održiv. Želimo također istaknuti još jednu bojazan i tražim odgovor Vlade. Kakva su očekivanja u odnosu na položaj danas brojnih domaćih dobavljača brodske opreme i raznih usluga u slučaju da dođe do privatizacije od strane inozemnih privatnih investitora? Logično je očekivati da će novi vlasnici preferirati ili više voljeti svoje partnere u već uspostavljenim lancima dobave, a što može bitno izmijeniti strukturu dobavljača na štetu domaćih hrvatskih poduzetnika. Isto tako, ima li Vlada rješenje koje će zaštitit domaće poduzetnike ili ih poduprijeti u osiguranju povoljnijeg konkurentskog položaja u odnosu na tzv. euro brodograđevni outsourcing. S obzirom na sve navedeno, predlažemo Hrvatskoj saboru da po završenoj raspravi donese slijedeće zaključke. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da izradi i Hrvatskom saboru dostavi na raspravu i prihvaćanje program cjelovitog restrukturiranja hrvatske brodogradnje, individualne programe restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta sa terminskim planovima, plan financijskog restrukturiranja i osiguranja i financiranja tekućeg poslovanja brodogradilišta u narednom razdoblju. Elaborat o razlozima i uvjetima prenamjene djelatosti u postojećim brodogradilištima, program prilagodbe državnih potpora brodograđevnom sektoru, program za zbrinjavanje eventualnog viška radne snage kao posljedice restrukturiranja brodograđevnog sektora, program rješavanja statusa zemljišta i nekretnina koje su danas u funkciji obavljanja brodograđevne djelatnosti i program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva direktno indirektno vezanog uz brodograđevni sektor. Hvala na pažnji. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti svoje izvješće? Da. Uvaženi Damir Polančec, potpredsjednik hrvatske Vlade, izvolite.

uvaženi zastupnik danas izrekao složiti. Činjenica je da je neosporna važnost hrvatske brodogradnje za ukupno nacionalno hrvatsko gospodarstvo, činjenica je da je ključni cilj svih mjera koje poduzimamo, koje pokušavamo implementirati i implementiramo zapravo očuvanje hrvatske brodograđevne industrije. Međutim, ono u čemu se mi razlikujemo, vjerojatno u pogledu način na koji to postići. Dozvolite mi da i ja još jedanput istakne izuzetno visoku i veliku važnost hrvatske brodogradnje za kao što sam rekao hrvatsko nacionalno gospodarstvo. Ono se očituje i kroz brojke i najbolje ju je tako prikazivati. Hrvatska brodograđevna industrija u ovome trenutku sudjeluje u ukupnom hrvatskom izvozu sa oko 15%, sa 1,4% u ukupnom bruto društvenom proizvodu. Hrvatska brodograđevna industrija u ovom trenutku zauzima negdje između 8. i 10. mjesta na ljestvici brodogradnje, svjetske brodogradnje sa tržišnim učešćem od 0,63% 0,63% koliko je ono bilo za prošlu godinu. To dovoljno govori o važnosti hrvatske brodogradnje na svjetskom tržištu. važnost hrvatske brodogradnje za hrvatsko nacionalno gospodarstvo ogleda se između ostaloga i kroz broj direktno zaposlenih osoba koje sudjeluju u brodograđevnoj industriji. 11 tisuća 400 ljudi u ovome trenutku zaposleno je u pet naših najvećih dakle, brodogradilišta. Tome treba dodati još oko 6,5 pa i do 7 tisuća ljudi koji rade u tvrtkama, koji su kooperantni ovih pet najvećih brodogradilišta i koji svoj rad obavljaju direktno dakle, u svakom pojedinom škveru. Ukupno je 1800 manjih i srednjih poduzeća koji su dobavljači brodograđevne industrije i u njima radi dodatnih 20 tisuća ljudi. Dakle, govorimo o otprilike 40 tisuća osoba koje ovise o sudbini hrvatske brodograđevne industrije o kojima mi trebamo itekako voditi brigu. U ovome trenutku moram reći da su knjige narudžbi hrvatskih brodogradilišta popunjene, popunjene zaključno sa 2010. godinom i da ima već dosta ugovorenih brodova koji će se isporučivati u 2011. godini. U prošloj godini ukupno je isporučeno brodova vrijednosti 742 milijuna dolara knjiga narudžbi je puna, puna kada govorimo o financijskom smislu, dakle, ugovoreno je 3 milijarde 150 milijuna dolara vrijednosti dolara što naravno itekako puno znači i za toliko puta već danas spomenuti tekući račun platne bilance Hrvatske. Ono što mene izuzetno veseli, veseli me podatak da hrvatska komponenta dakle, u ukupnom, u vrijednosti ukupno isporučenih brodova raste, ona raste i približila se brojci od 65%. No usprkos svim tim podacima i usprkos činjenici da potražnja za brodovima u ovome trenutku raste. Usprkos činjenici da svaki dan pojedini naručitelji obilaze naša brodogradilišta, pregovaraju i ugovaraju nove dakle isporuke, novih brodova iz hrvatskih navoza, iz hrvatskih brodogradilišta, činjenica je da je to ipak jedna od najneuspješnijih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj kada govorimo o krajnjem rezultatu, dakle, rezultatu, financijskom rezultatu poslovanja te gospodarske grane. Samo u prošloj godini akumulirani, konsolidirani gubitak, dakle, svih pet najvećih hrvatskih brodogradilišta iznosi milijardu i 80 milijuna kuna, to je činjenica i od te činjenice ne možemo pobjeći. Da i ja sam ponosan kao što i svi mi moramo biti ponosni da Hrvatska jest zemlja u kojoj se doista jedna od rijetkih zemalja u kojima se i jedan tako sofisticirani proizvod uopće može proizvesti. Da, činjenica je da malo kojoj gospodarskoj grani mi možemo biti na svjetskoj razini relevantan igrač kao što to možemo biti u brodogradnji i u malo kojoj svjetskoj kojoj gospodarskoj grani mi imamo mogućnost biti na svjetskom tržištu dakle, uopće zabilježeni sa relevantnim postotkom kao što je postotak koji govori o tržišnom učešću hrvatske brodogradnje na svjetskoj brodograđevnom tržištu. Ali je isto tako činjenica da nema niti jedne godine od hrvatske samostalnosti do danas kada su hrvatska brodogradilišta pozitivno poslovala i činjenica je da je rezultat, odnosno gubitak od milijardu i 80 milijuna kuna proizveden u prošloj godini, proizveden usprkos činjenici da je i u prošloj godini hrvatska brodograđevna industrija itekako značajno participirala u ukupnim potporama koje je hrvatska Vlada odobravala pojedinim, pojedinim 379 milijuna kuna su direktne potpore iz državnog proračuna, brodograđevnoj industriji. Tome treba pridodati još čitav niz i jamstava koja su odobrena za kredite, koja su brodogradilišta podizala.

da je samo u prošloj godini direktnih potpora dakle, subvencija toj industriji bilo u visini 380 milijuna kuna. Rezultat svega toga je na 740 milijuna dolara izvoza ili ukupne realizacije, ukupne realizacije, ne izvoza, jest gubitak od milijardu i 80 milijuna kuna. To je dovoljan razlog zašto govorimo danas o nužnosti podvlačenja crte, o nužnosti pravog iskoraka u procesu restrukturiranja i sanacije hrvatske brodogradnje. Puno godina unatrag govorimo o restrukturiranju hrvatske brodogradnje, no ja moram reći da nikada do hrvatske samostalnosti pa do danas, pravo restrukturiranja hrvatske brodogradnje nije provedeno. Bilo je pojedinih poteza koji su išli možda za tim ciljem, ali sveobuhvatno, kompetentno pravo restrukturiranja hrvatske brodogradnje nikada nije učinjeno. I nema potrebe da politiziramo kada govorimo o brodogradnji jer njezin značaj za hrvatsko gospodarsko je prevelik. Brojka od 40 tisuća zaposlenih ljudi u Hrvatskoj koji rade direktno ili indirektno i vezani su uz brodograđevnu industriju je signifikantna i ti ljudi ne zaslužuju da o njihovim sudbinama politiziramo nego da doista raspravimo na otvoren jedini pravi i ispravan način sa brojkama i argumentima, koji je to pravi put i način da se ta brodogradnja konačno izvede na pravi put, restrukturira. A kada govorimo o restrukturiranju što je nama dakle činiti? Moramo se dovesti u situaciju da hrvatska brodogradilišta naravno sva posluju, da mogu pozitivno poslovati, profitabilno poslovati sa istim oblicima i istom razinom subvencija kakva je primjerena u zemljama Europske unije i tu dolazimo sada do ključnog elementa. modeli subvencioniranja hrvatske brodogradnje nisu adekvatni i nisu harmonizirani sa principima i načinom subvencioniranja brodogradnje u zemljama Europske unije i ta razina subvencije u Hrvatskoj je previsoka. Mi moramo dakle se svesti u okvire onoga što je adekvatno i što funkcionira u zemljama Europske unije i u tim okvirima omogućiti hrvatskim brodogradilištima da posluju pozitivno. Da li je to moguće? Ja sam uvjeren da jest i uvjeren sam da ćemo to upravo i postići kroz dakle implementaciju individualnih programa sanacije i restrukturiranja pri čemu je privatizacija o kojoj ću kasnije više govoriti, samo sredstvo na putu do dolaska do konačnog cilja. E sada što smo mi s tim u svezi do sada poduzeli? Kao što sam rekao brodogradnja ne zaslužuje da se o njoj previše politizira, ali svi mi kasnimo. Pravo restrukturiranja i sanacija hrvatske brodogradnje je trebala nastupiti još sredinom 90-tih godina. Od onda pa do danas svi skupa nismo dovoljno učinili za hrvatsku brodogradnju i restrukturiranje hrvatske brodogradnje. Samim potpisom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mi smo prihvatili određena pravila igre. Ta pravila igre su nas između ostalog tjerala u smjeru toga da u četiri godine od potpisa Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju, dakle redefiniramo sustav poticaja hrvatskoj brodogradnji, harmoniziramo ga sa pravnom stečevinom i sa najboljom praksom Europske unije i da provedemo programe sanacije i restrukturiranja. Mi smo individualne programe sanacije i restrukturiranja izradili. Izradili i uputili dakle u 2. mjesecu 2007. godine u Europsku komisiju i paralelno u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja kako bi od njih dobili komentare. Dakle to je bio 2. mjesec 2007. godine. Tijekom srpnja mjeseca i kolovoza mjeseca 2007. godine, Europska komisija je, dakle prije toga je Europska komisija angažirala svoje konzultante, svoje savjetnike, tvrtku "Ekorist" koja je zajedno sa Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja predstavnicima vladinog povjerenstva, predstavnicima Ministarstva gospodarstva obišla svako pojedino brodogradilište, tražila tražila dodatne informacije, dala svoje sugestije i komentare vezano uz individualne programe sanacije i restrukturiranja. očitovanje niti "Ekorista" niti Europske komisije, ali niti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u pisanom obliku sa jasnim naputcima, sugestijama i prijedlozima u kojem smjeru bi naše individualne planove trebali unaprijediti, mi takve komentare u pisanom obliku nismo dobili do 2. mjeseca 2008. godine kada smo ih dobili od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja se referira i na sugestije "Ekorista" kao ovlaštenog konzultanta Europske komisije. Čim smo te naputke, sugestije, prijedloge dobili prionuli smo doradi individualnih planova i ja želim reći bez obzira na sve one koji kritiziraju radi kritike, da su individualni planovi osjetno unaprijeđeni. Ti individualni planovi nakon toga bili su u draftu u nacrtu dakle prezentirani Europskoj komisiji i osobno sam sudjelovao u tehničkim konzultacijama pa i razgovorima sa … Commissioner, Neelie Kroes dakle vodećom osobom za područje tržišnog natjecanja u Europskoj komisiji s kojom sam dakle nastojao raspraviti te individualne planove i pojedine dileme i različita viđenja i mišljenja s tim u svezi koja smo imali. Činjenica je da nama ne ide na ruku još jedna situacija, a to je da su prije Hrvatske sanaciju i restrukturiranje svoje brodograđevne industrije provodile i druge zemlje prije svega Italija i u zadnje vrijeme Poljska planovi restrukturiranja u tim zemljama ne provode u skladu, odnosno da restrukturiranje ne teče u skladu sa onim što je pisalo u planovima sanacije i restrukturiranja. Upravo stoga Europska komisija je dala jasne smjernice nama, odnosno povjerenica Europske komisije je meni osobno, da će Europska komisija posebice cijeniti ukoliko privatni kapital sudjeluje u procesu sanacije i restrukturiranja svih hrvatskih brodogradilišta i to u prvoj fazi. Dakle ne samo kod tehnološke obnove, ne samo kroz eventualnu dokapitalizaciju nego u prvoj fazi. Upravo zbog tih sugestija i jasnih prijedloga mi smo dodatno doradili individualne planove i predložili kao resorno ministarstvo Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o pokretanju postupka privatizacije za tri od ovih pet velikih brodogradilišta za pokretanje procesa privatizacije u tvrtki kćeri "Brodosplita" koje se zove brodogradilište specijalnih objekata ili skraćeno BSO sa ciljem da privatizaciju tih društava provedemo dakle do konca prvog kvartala 2009. godine. Nakon toga moram reći da smo naravno imali živu komunikaciju i dalje sa Europskom komisijom, da će i u sljedećem tjednu uslijediti tehničke konzultacije sa njima i već sada moram reći vrlo jasno i vama i hrvatskoj javnosti da će zapravo sugestija Europske komisije ići ići za time da se i u prvoj fazi pokrene dakle priprema za privatizaciju i 3. maja i "Brodosplita". Još jedanput napominjem, upravo zbog činjenice da su neke druge zemlje provodile planove, izradile individualne planove restrukturiranja i sanacije i provodile te individualne planove i ne bile dovoljno uspješne, Hrvatska je danas u specifičnom položaju i traži se od Hrvatske da u procesu sanacije i restrukturiranja sudjeluje privatni kapital, odnosno da se proces sanacije i restrukturiranja provede kroz privatizaciju. Da li se mi tog procesa takvog i takve prakse trebamo bojati? Mislim da ne. Upravo sam siguran da ne, ne da mislim nego sam siguran da ne, a argument za to mi između ostaloga leži i u činjenici da smo mi jedan takav proces zajedno sa Europskom komisijom i odradili. Radi se o procesu sanacije i restrukturiranja prije svega hrvatskih željezara i TLM-a. Nemojte zaboraviti da smo prije godinu i pol dana u ovom Visokom domu vodili raspravu između ostalog i o tome kakva će biti sudbina hrvatskih željezara. Tada smo se odlučili na proces sanacije i restrukturiranja kroz privatizaciju i što je posljedica odnosno što je rezultat. Rezultat toga je da smo proveli privatizaciju, da jesmo, smanjili smo broj zaposlenih i u TLM-u i u Valjaonici cijevi Sisak na mjeru koja je bila prihvatljiva potencijalnim ulagačima, a kasnije strateškim partnerima tih tvrtki, da smo to učinili bez socijalnih potresa i činjenica je da smo tim tvrtkama danas osigurali apsolutno respektabilan nivo ulaganja. Podsjećam vas da smo osigurali TLM-u 107 milijuna eura u sljedeće tri godine i da smo osigurali i Valjaonici cijevi Sisak i Željezari Split više stotina milijuna direktnih ulaganja u podizanje tehnološke razine koja će definitivno rezultirati kroz kratki vremenski period time da će u tim tvrtkama trebati novo zapošljavanje i da će se ona brojka od zaposlenih prije procesa restrukturiranja ne samo dostići, nego sam je uvjeren i prestići. To je put kako treba provoditi sanaciju i restrukturiranje hrvatske brodogradnje i tu se mi u svemu ostalome se možemo složiti i mogu potpisati veliku većinu, gotovo sve što ste rekli, ali smatramo da je najbolji put provođenja restrukturiranja u hrvatskoj brodogradnji kroz privatizaciju. Međutim, neće biti lako i jednostavno definirati tender za privatizaciju, između ostalog zbog još nekih nagomilanih problema koje vi u svojoj elaboraciji pa i u interpelaciji niste naveli, možda niste dovoljno dobro pokrili. Pa ja ću spomenuti samo neke. Činjenica je da su naša brodogradilišta bremenita problemom pomorskog dobra. Što znači problem pomorskog dobra? I u trenutku kada su brodogradilišta kretala u proces pretvorbe na snazi su bili pozitivni zakonski propisi koji su pomorsko dobro definirali kao stvar izvan prometa, dakle kao nešto što ne može biti otuđeno, kao nešto što ne može postati privatno vlasništvo. kroz pretvorbu pomorsko dobro, govorim i o zemljištu i o svim nekretninama izgrađenim na pomorskom dobru, unijeti su u temeljne kapitale naših brodogradilišta i to je jedna ogromna strateška pogreška. Što je to imalo za posljedicu? Posljedica toga je činjenica da u npr. Uljaniku i Brodosplitu i zemljište dakle pomorsko dobro i sve nekretnine na pomorskom dobru izgrađene danas su u temeljnom kapitalu društva. Činjenica je da je u Kraljevici i zemljište i nekretnine su bile u temeljnom kapitalu društva, isknjižene su da bi nekretnine naknadno bile uknjižene, ali kao ulaganja na … Činjenica je da u ostala dva brodogradilišta zemljište nije u temeljnom kapitalu, a nekretnine jesu. I činjenica je da postoji pravna i zakonska praznina na koji način danas isknjižiti pomorsko dobro iz temeljnog kapitala svakog od ovih društava. I za to je potrebno puno pameti, umijeća, struke, da se nađe pravi put. Ja vjerujem da smo mi pravi put našli i da ćemo dakle kroz jesen doći između ostalog i sa prijedlogom pred ovaj Visoki dom da nam date podršku kako taj proces učiniti, kako isknjižiti pomorsko dobro iz temeljnog kapitala, kako bi uopće mogli pristupiti procesu privatizacije. S druge strane, moram reći da postoji još jedna činjenica, još jedna velika pa usudim se reći nepravda koju trebamo ispraviti. 2002. godine kada je provedena djelomična sanacija brodograđevne industrije, tada je za uzvrat što je hrvatska Vlada preuzela na sebe dio obveza svakog pojedinog brodogradilišta, nekim brodogradilištima odlukom Vlade, dakle ne Sabora nego Vlade oduzeta imovina. činjenica je da je vrijednost te imovine bila 115 milijuna maraka, tadašnjih njemačkih maraka od čega 99 milijuna kuna vrijednost imovine samo jednog brodogradilišta i to Brodogradilišta "3. maj". Naše je mišljenje i stav ,i moje osobno i ljudi koji su radili na procesu sanacije i restrukturiranja, da dakle tu imovinu trebamo toj tvrtki i vratiti kako bi ona mogla biti predmet do kapitalizacije i ponovo ući dakle u normalni sustav i normalno funkcioniranje. Dakle, možemo govoriti o pravcima, ali pozitivno iskustvo koje mi imamo prije svega u privatizaciji i sanaciji, restrukturiranju industrije aluminija, industrije čelika nam daje za pravo kad tvrdimo da je najbolji put sanacije i restrukturiranja kroz privatizaciju. Druga stvar, činjenica je da nas na to obvezuje Europska komisija nezadovoljna kako su proces sanacije i restrukturiranja provele neke druge zemlje koje sam već spomenuo u svojem govoru. I treća stvar, vrlo bitna. Poštovane dame i gospodo, da li je država baš ta koja treba provesti proces sanacije i restrukturiranja ili to doista mora učiniti privatni kapital? Evo još nekoliko brojaka. Od 1.1.2002. godine do 31.12.2007. godine ukupna državna jamstava odobrena brodograđevnoj industriji su 22 i pol milijarde kuna. Danas živuća državna jamstva odobrena 12 i pol milijardi kuna, od čega dakle realizirani krediti u visini od 9 i pol milijardi kuna. Za period ispred nas za ugovorene brodove, dakle za financiranje gradnje već ugovorenih brodova od 2008. do 2012. godine dodatnih 4,8 milijardi kuna jamstava. Za financiranje gradnje planiranih, a neugovorenih brodova za period od 2008. do 2012. godine, dakle brodova u kojima se tek pregovara dodatnih 16,3 milijardi kuna. od dana današnjega do konca 2012. godine ne provedemo li privatizaciju bit će potrebno izdati državnih jamstava od 22 i pol milijarde kuna, što smatram da je apsolutno previše i smatram da se isti efekti mogu postići na drugi način. S druge strane, to nije sve. To nije sve, jer ne bih volio da više govorimo o procesu sanacije i restrukturiranja kao nekakvom skrivenom postupku ili proceduri po kojoj se radi pa ću iznijeti još neke brojke. Da bismo proveli sanaciju i restrukturiranje, da bi je provela država, država bi odnosno Ministarstvo financija od postojećih obveza svih pet brodogradilišta na sebe u sljedećih 4 godine trebala preuzeti otplatu kredita u visini od 8,9 milijardi kuna. Direktnih potpora dakle kada bi nastavili sa ovakvim subvencioniranjem svakog broda milijardu i 200 milijuna kuna. To su brojke koje govore dovoljno same za sebe. mi smatramo da treba provesti proces privatizacije na načelima koja su sadržana u odluci Vlade. Koja su to načela? Ta načela govore sljedeće. Da trebamo omogućiti strateškom partneru da sam procijeni koju razinu obveza za svake pojedine tvrtke svakog pojedinog brodogradilišta je spreman preuzeti na sebe, a koje obveze svake od te tvrtke treba dakle podmiriti u budućem periodu država. S druge strane, kada proces privatizacije završi, završila se dakle i subvencioniranje brodogradnje po sadašnjim modelima i principima. Naravno da je naša obveza i to je jedan od vaših zaključaka i sugestija da mi izradimo i program poticanja hrvatske brodogradnje usklađen sa normama i standardima Europske unije i mi to činimo. I mi ćemo za kolac privatizacije biti itekako spremni i imati dakle sustav poticanja usklađen u potpunosti sa onim što traži Europska unija. Ali mislimo i zbog hrvatskih građana, zbog državnog proračuna, zbog novce hrvatskih građana, da je najbolje i najefikasnije provesti prestrukturiranje i sanaciju kroz privatizaciju. Pri tome, sveti cilj zadržati što je moguće više radnih mjesta, po mogućnosti sva. Zadržati u što je moguće većoj mjeri proizvodnju brodova u svakom pojedinom brodogradilištu, ali pri tome dajemo mogućnost da možda neki ulagač procjeni da na nekoj lokaciji na kojoj je danas brodograđevna industrija će pokrenuti neku drugu djelatnost, turističku, nekakvu drugu proizvodnju uz uvjet da zaposli sve zaposlene i uz uvjet da onda sutra više ne očekuje potpore iz državnog proračuna. Smatramo da je to ispravno, smatramo da je to uredu. Isto tako dozvoljavamo mogućnost promjene proizvodnog asortimana. Što znači promjena proizvodnog asortimana? Pa to znači ako neko danas radi brodove za trgovačku mornaricu, a sutra na toj lokaciji bude proizvodio ili da prijedlog da proizvodi mega jahte, a takvih između ostaloga pisana namjere imamo, mislim da to nije ništa loše, nego dapače, da nam to da nam to olakšava situaciju. Jer nemojmo zaboraviti proces sanacije i restrukturiranja bez privatizacije mora se provesti prema smjernicama Europske komisije, koji između ostalog govore o sljedećem. Govore da bi vlastiti doprinos svake pojedine tvrtke, svakog pojedinog poduzetnika u poteškoćama, trebao biti 50% ukupnih troškova sanacije i restrukturiranja. Na žalost ni jedno naše brodogradilište nema mogućnost osigurati vlastiti doprinos troškovima sanacije i restrukturiranja u visini od 50%. I druga stvar, zbog činjenice da naša brodogradilišta čitav niz godina, dakle posluju i funkcioniraju i konkurenti su na tržištu uz subvencije koje su više nego su to u drugim zemljama, činjenica je da se od nas traže i određene kompenzacijske mjere. Kompenzacijske mjere prije svega prije svega dakle u kapacitetima prije svega dakle u broju radnih mjesta i mi te kompenzacijske mjere osigurati moramo. Promjena djelatnosti ili promjena proizvodnog asortimana na način da neko brodogradilište neće više proizvoditi brodove trgovačke mornarice, nego će možda proizvoditi mega jahte, znači između ostalog kompenzacijsku mjeru i spašavanje preostalih brodogradilišta. Zato smo i ovakve dakle ovakva načela uvrstili u ugradili u dakle odluku Vlade. I na kraju, ne nećemo privatizirati sav portfelj koji imamo, ostavljamo u svojem vlasništvu 25% u svakom brodogradilištu, do trenutka završetka privatizacije, nakon čega slijedi prodaja tih dionica zaposlenicima pod povoljnijim uvjetima i vjerujte mi ne samo da sam uvjeren u uspješnu provedbu sanacije restrukturiranja kroz privatizaciju, nego sam uvjeren da će Hrvatska nakon tog procesa biti još jači i značajniji igrač na međunarodnom tržištu brodogradnje i uvjeren sam da će vrijednost tih dionica koje će između ostalog biti ponuđene radnicima nakon tog procesa biti daleko veća. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** U ime kluba, prvo je uvažena zastupnica u ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade Republike Hrvatske, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice odbija interpelaciju o radu Vlade Republke Hrvatske u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u procesu sanacije i restrukturiranja hrvatske brodogradnje koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio klub SDP-a aktom od 03. lipnja 2008. godine. Hrvatska brodogradnja je definitivno strateška grana hrvatske industrije, jer vezuje na sebe veliki dio prateće industrije, omogućava poslovanje brojnih poduzeća koji se bave proizvodnjom brodske opreme, a budući da gradnja brodova zahtjeva visoki tehnološki nivo, ona je i pokretač unapređenja industrijskog i tehnološkog razvoja. Brodogradnja ima veliki značaj za hrvatsko gospodarstvo, a u prilog tome govori i činjenica da je u 5 najvećih hrvatskih brodogradilišta zaposleno 11 tisuća 400 radnika. Osim toga brodogradilišta osiguravaju zaposlenost za oko 5 do 7,5 tisuća kooperanata, a kroz isporuku opreme i materijala uz brodogradnju je vezano 18 tisuća trgovačkih društava sa oko 20 tisuća zaposlenih. Udio brodograđevne industrije u bruto domaćem proizvodu iznosi oko 1,45, a u izvozu oko 15%. Hrvatska brodogradnja je suočena s gubicima i poteškoćama u poslovanju i bez provedbe restrukturiranja, ona neće biti dugoročno održiva. Neki od glavnih razloga ovakvog stanja brodogradnje jesu posljedice ratnog razaranja, veliki porast cijene čelika, te pad tečaja dolara. Posljednja dva uzrokovala su poremećaje ne samo u hrvatskoj brodogradnji nego i u većini svjetskih brodogradilišta. Pad vrijednosti dolara prema euru i kuni u vrijeme kada su ugovori o gradnji brodova sklapali isključivo se u dolarima imalo je dalekosežne negativne posljedice. Poslovanje s gubitkom onemogućilo je osiguranje likvidnih sredstava za financiranje proizvodnje što je dovelo do kašnjenja u tehnološkom procesu, do povećanja troškova proizvodnje te čak i do pitanja ispunjenja preuzetih ugovornih obveza. Takvo je stanje upravo ukazalo na potrebu restrukturiranja sektora brodogradnje pa je Vlada sukladno obvezama iz predpristupnih pregovora krajem 2005. godine osnovala Povjerenstvo za izradu Prijedloga nacionalnog programa restrukturiranja hrvatske brodogradnje koji je 2006. godine usvojilo strateške smjernice daljnjeg razvitka hrvatske brodogradnje. Istovremeno, brodogradilišta su bila zadužena za izradu individualnih programa restrukturiranja putem kojih se predviđalo izdvajanje iz brodogradilišta i privatizacija svih pratećih djelatnosti koje nisu direktno vezane za gradnju broda. Ovi programi imaju za cilj povećanje konkurentnosti na svjetskom tržištu, prilagodbu asortimana o čemu je potpredsjednik Vlade nešto ranije govorio koja je temeljena na gradnji složenijih tipova brodova, zatim racionalizaciju poslovanja, povećanje produktivnosti i smanjenje proizvodnih troškova kako bi se ostvarila dugoročna poslovna održivost na svjetskom tržištu u uvjetima poslovanja koji će vrijediti i u Europska komisija predlaže pokretanje procesa privatizacije za svih šest brodogradilišta, međutim Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku kojom će se privatizacija brodogradilišta odvijati u dvije faze. U prvoj fazi će se privatizirati četiri brodogradilišta a to su "Uljanik", "Kraljevica", "Brodotrogir" te Brodogradilište specijalnih objekata a nakon prve faze pristup će se privatizaciji preostala sva brodogradilišta a to su "Brodosplit" i "3. maj". Odluka o namjeri privatizacije ne znači da Vlada odustaje od restrukturiranja brodogradilišta već da će se restrukturiranje provoditi u dogovoru sa strateškim partnerom. Uvjeti privatizacije poštivat će načela koja je definirala Vlada a neki od njih su izrada plana ulaganja i poslovnog plana od strane investitora, davanje mogućnosti strateškom partneru da procijeni i predloži koji je dio obveza prema vjerovnicima spreman poduzeti, prilagodba proizvodnih programa zahtjevima tržišta itd. Prije same privatizacije potrebno je riješiti i problem pomorskog dobra koje koriste brodogradilište i treba ga isknjižiti iz kapitala društva budući je ono uneseno u temeljni kapital društva. Tako imamo slučaj da su u "Uljaniku" i "Brodosplitu" i zemljište i nekretnine unesene u temeljni kapital dok su u "3. maju" i "Brodotrogiru" u temeljni kapital unesene samo nekretnine. Ovdje doista moram naglasiti jednu vrlo važnu činjenicu a to je da je brodogradilište "3. maj" dodatno oštećeno odlukom Vlade Republike Hrvatske od 21. rujna 2000. godine o preuzimanju u vlasništvo nekretnina određenih pravnih osoba kojom je brodogradilištu "3. maj" oduzet veliki dio nekretnina ukupne tadašnje vrijednosti oko 100 milijuna njemačkih maraka. Tako je došlo na primjer do nekih nelogičnih situacija gdje brodogradilište mora od novog vlasnika uzimati nekretnine u zakup i plaćati zakupninu za nekretnine koje su do tada bile u njegovom vlasništvu. Brodogradilište "3. maj" ima ključnu ulogu u gospodarstvu Primorsko-goranske županije i grada Rijeke budući da je tamo zaposleno oko 2 tisuće 900 radnika i oko tisuću i pol kooperantskih radnika što predstavlja oko 4% ukupno zaposlenih osoba u Primorsko-goranskoj županiji. Sukladno naputcima "3. maj" je izradio individualni program restrukturiranja te će se prema Vladinom planu restrukturiranja koji uključuje mjere restrukturiranja vlasništva i organizacijske strukture, sanaciju gubitka i obnovu temeljnog kapitala, zatim rješavanja statusa nekretnina i redefiniranje pomorskog dobra. Te su mjere preduvjet za promjene u proizvodnom programu i promjene u unutarnjoj strukturi na području brodograđevne djelatnosti koje u sebi obuhvaćaju proizvodne, organizacijske i kadrovske zahvate. Sve te aktivnosti provodit će se tijekom ove godine i slijedeće tri godine s ciljem da se uspostava poslovne uspješnosti "3. maja" potpuno postigne 2012. godine kada bi se postigli neki od slijedećih ciljeva a to su prvenstveno godišnji prihod od 300 milijuna eura, isporuka četiri do brodova godišnje, ostvarenje proizvodnje između 120 tisuća do 150 tisuća CGP-a, ostvarenje proizvodnje od 60 tisuća tona čelika godišnje, ukupno zaposlenih tisuću 900, broj kooperanata tisuću 100, prihod po zaposlenom 150 tisuća eura godišnje te prosječna plaća zaposlenih trebala bi biti veća od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Restrukturiranje brodogradnje predstavlja veliki posao kojega Vlada Republike Hrvatske mora obaviti. Međutim, ova je Vlada doista i pokazala da zna kako se treba uhvatiti u koštac sa gorućim problemom i kako probleme treba rješavati. Pokazala je to na primjeru "Viktora Lenca" koji je godinama predstavljao veliki problem ne samo za Primorsko-goransku županiju nego i za cijelu Hrvatsku. Programom sanacije kojega je provela Vlada Republike Hrvatske omogućeno je da ovo hrvatsko brodogradilište s više od 110 godina tradicije i dalje promiče hrvatsku brodogradnju u svijetu a da istovremeno niti jedan jedini radnik ne završi na ulici. U lipnju ove godine tako je na tekuće račune radnika riječkog remontnog brodogradilišta "Viktor Lenac" Vlada uplatila 13,5 milijuna kuna i time ispunila svoje obećanje. Namirene su zaostale plaće i otpremnine. Prvi su put u Hrvatskoj uspješnim završetkom petogodišnjeg stečajnog postupka radnici naplatili sva potraživanja, očuvali škver i gotovo tisuću radnih mjesta. Na kraju želim naglasiti da je rješavanje problematike Hrvatske brodogradnje od strateškog interesa za cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske te Vlada Republike Hrvatske u interesu svih građana poduzima sve mjere za zaštitu i unapređenje brodograđevne industrije u Republici Hrvatskoj. I na kraju, evo još jednom naglašavam da klub Hrvatske demokratske zajednice odbija interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u procesu sanacije i restrukturiranja hrvatske brodogradnje. Hvala.

da se unosi određena zabuna u informacijama. Obzirom da ja nemam razloga da vjerujem potpredsjedniku Vlade ispravit ću krivi navod kolegice koja je navela sasvim drugi broj brodogradilišta koja idu u privatizaciju. Mene konkretno interesira da li brodogradilište Trogir kako je kolegica rekla ide u privatizaciju ili ne? Dakle da li će se ono privatizirati kao osnovna djelatnost ili će se privatizirati kao nekretnine? Pa evo iskoristit ću priliku da mi potpredsjednik Vlade kaže jel' to znači da će i u brodogradilištima gdje više neće biti osnovne djelatnosti Vlada zadržati 25%? I da li će se i tamo dakle izvršiti restrukturiranje pomorskog dobra? Hvala. Znači sad ćemo nastaviti sa izlaganjem. U ime Kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni potpredsjedniče Vlade, uvažena gospodo zastupnici. Jasno, kada je riječ o brodogradnji čuli smo, dobro nije, ali ajde evo sad smo barem još jednu informaciju čuli da će se 2009. privatizirati znači uz Uljanik protiv čega sam 100% i Treći maj, Brodosplit i da ne nabrajam ostala brodogradilišta. Jasno je da bi bio daleko sretniji da čujem koje firme iz svijeta bi mogle preuzeti u ovom trenutku ova naša da se tako izrazim bankrotirana brodogradilišta. Hrvatska brodogradnja usuđujem se reći je bankrotirala. Ona ja bure bez dna. Ona je, Nijemci bi rekli, kaput. I jasno je da nešto tu treba učiniti. Gubici hrvatske brodogradnje 2007. bili su 6 milijardi kuna iznad temeljnog kapitala. 2007. hrvatska brodogradnja isporučila je kao što smo čuli 20 brodova za 742 milijuna dolara ili negdje 35 milijuna dolara po brodu. Gubitak po jednome brodu znači prošle godine bio je od 20 do 25 milijuna dolara. Usuđujem se reći da ni nema grane u kojoj se više neću neću reći krade nego otuđuje od Hrvatske nego od hrvatske brodogradnje. Na primjer u zadnjih dvije godine od izbijanja one afere «Maček» Split nije uspio ili Brodosplit ugovoriti niti jedan brod. Tek sada mu je pred nekoliko tjedana Vlada dala mogućnost da gradi 2 broda za izvoz od 105 milijuna dolara. Ovo što se dešava u tom brodogradilištu to je otprilike isto ono što se dogodilo u Lichtenstainu nakon što je ona, disketa bila objavljena. Mjesečni promet njihovih banaka sa 3 milijarde EUR-a pao je na 100 milijuna EUR-a. Znači problem je isto tako što ni po tome nitko ništa ne poduzima. Drugo što se usuđujem reći mi još uvijek ne znamo za taj model privatizacije, sanacije, restrukturiranja, svejedno kako ćemo to nazivati, a govorimo jasno o ulasku stranaca. Mi ćemo vjerojatno u ovome Domu biti prvi kojima će to biti poznato tko će to i biti ali za sada eto prvi puta smo čuli da će se tek, da će se iduće godine privatizirati kompletna hrvatska brodogradnja. Gospodin Sanader je pred nekoliko mjeseci rekao a neće, citiram ga: «dozvoliti da se brodogradnja ugasi», a on je premijer. Da računa na brodogradnju, ali ona mora biti barem na nuli. Misli da je moguće spasiti, da je moguće To je po meni nemoguće. To je gašenje brodogradnje. Bez državnih subvencija brodogradnje u Hrvatskoj biti neće. Ajde da samo dvije riječi kažem o poljskom modelu. Poljska je u Europskoj uniji znači usvojila znači program restrukturiranje brodogradnje do 2006. a do lipnja to je znači iza nas trebala, 2008. trebala je tu brodogradnju privatizirati. Poljska je već jednom privatizirala dijelove brodogradnje i morala je ponovo kupovati prodanu. Većinu znači imala je država. Manjinske pakete imale su privatne banke i to na ime duga kojem je brodogradnja nije mogla platiti. Ono što je najkontraverznije je zahtjev recimo kad govorimo o toj poljskoj brodogradnji, Europske unije da brodogradilišta smanje proizvodnju ili traže povrat subvencija i Gdanjsk bi po tom osnovu trebao vratiti negdje oko 200 milijuna EUR-a potpora. sad mi dopustite gospodo da dođem do Uljanika. Uljanik je jedino solventno hrvatsko brodogradilište ali brodogradilište koje je također 2007. isporučivalo brodove sa znatnim gubicima. Da ne govorim sada koliko koliko jasno. I ako u to uračunamo onih 9% subvencije Vlade plus jamstva to govori sljedeće: ni sam Uljanik još uvijek nije spreman za privatizaciju. I privatizaciju Uljanika u ovom trenutku treba reći ne. Ako Uljanik nije spreman za privatizaciju što je tek onda sa jednim Trećim majem ili dole Brodosplitom? Priče da se to može izvršiti preko radnika, menadžmenta grada Pule, Županije Istarske za mene su isto dosta nategnute. Niti radnici, niti grad Pula niti Županija Istarska mogu preuzeti odgovornost za Uljanik ali ako treba bolje oni nego ovaj «Fincantieri» iz Monfalconea koji je počeo pokazivati određene interese ili da to učine Poljaci koji sada putošestvuju po našim brodogradilištima. Nije točna informacija potpredsjednika Vlade da je recimo jedna Italija izvršila privatizaciju svoje brodogradnje. Ona tih ili ovih dana ulazi u privatizaciju Montfalcona točnije tog «Fincantieria» a inače u ovom trenutku o tom brodogradilištu koje je možda najdohodovnije u Europi Talijanska država drži 98% znači 98% znači udjela. S druge strane ako dopustimo promjene lokacija kao što smo ovdje čuli ja sam gotovo uvjeren da od 5 hrvatskih brodogradilišta na tim lokalitetima kroz 5, 6 godina neće ih ostati više od 2. U zadnjih 5 godina Uljanik je stvorio zbirni gubitak od 742,7 milijuna kuna ili 100 milijuna EUR-a. Ali još uvijek i to je jedino brodogradilište kojemu je još uvijek temeljni kapital iznad gubitaka. Kod drugih brodogradilišta je I utoliko, mislim rekoh nategnuto je, da radnici, Grad Pula, Županija Istarska to mogu preuzeti. Grad Pula točnije bivši gradonačelnik gospodin Đankarlo Župić otpisao je 1998. godine gotovo 50% vrijednosti proračuna Grada Pule Uljaniku a sve s ciljem da mu se pomogne i mislim da i ta novčana injekcija na neki način mu pomogla. Danas to grad recimo Pula više ne bi mogao. Županija Istarska s druge strane ima proračun od nekih 220, 230 milijuna kuna. To je vrijednost 50% jednog broda. Ona ne može pratiti proizvođače mlijeka a gdje će jedan Uljanik. Uljanik mogu danas i mislim da bi to možda bilo najbolje u Hrvatskoj samo naši brodari jasno uz radnike, uz kooperante, uz menadžment odnosno uz grad. Iako se ja normalno ne zalažem za tu privatizaciju nego mislim da bi trebalo još neko vrijeme to brodogradilište ostati u državnim rukama. i to je čak dvojbeno, a pogotovo je dvojbeno ulazak stranaca jer privatizacijom brodogradnje mi strancima "de facto" ustupamo i dobar dio hrvatskog tržišta. Od 740 milijuna dolara 2007. koliko je iznosio, znači izvoz brodova, 60% u tom brodu je uvozna uvozna roba, a po privatizaciju od strane stranca to će biti i 80%. De facto, brod kao najbolji hrvatski izvozni proizvod privatizacijom strancu, na neki način usuđujem se reći da i gubi onaj svoj prvotni smisao. To se po mom sudu treba spriječiti. Po meni brodogradnja u Hrvatskoj treba dobiti još jednom šansu i onda treba reći dosta. Privatizacija ovako kako smo je zamislili bojim se da može biti i gašenje brodogradnje, iako treba pozdraviti privatizaciju željezara, tu se učinilo dosta, kao što isto tako treba pohvaliti sanaciju "Lenca". Brodogradnju u ovom trenutku još neko vrijeme mora nadzirati Hrvatska Vlada, a Hrvatska Vlada, isto tako ću reći jednom brodogradilištu ne može biti majka, drugome maćeha. Za sanaciju brodogradnje samo u periodu 2006./2007. išlo je 4,2 milijarde kuna. Po tom osnovu, "Treći maj" je dobio milijardu 700 milijuna kuna, "Brodosplit" isto toliko, "Trogir" 650 milijuna kuna, "Kraljevica" 250 milijuna kuna, "Uljanik" 0 kuna. Postavljam si pitanje tko su ti interesentni za "Uljanik"? Istina je, "Uljanik" je lanjske godine ostvario, ili tih u zadnjih 5 godina zbirni gubitak od 742,7 milijuna kuna, ali "Uljanik" od ove 2008. posluje dobro dobro sa znatnom dobiti po brodu, a ne samo to nego je ušao, pomogao konsolidirati, spasiti, iz stečaja izvući jedan "Lenac", jednom riječju, jedan "Uljanik" nije u ovom trenutku jedan "Treći maj", jučer sam čitao da to brodogradilište nema niti za plaće, a ako nema onda država treba intervenirati i radnici moraju ići doma sa svojim buštrama. Sada se u međuvremenu od strane Europske unije počelo govoriti da bi i subvencije "Uljanik" trebao vratiti. Ja si postavljam pitanje kome? Ako je tome tako, onda je to ključ u bravi i zato kažem da ne može biti jedan kriterij za uljanik, a drugi za neko drugo brodogradilište. No, ako nas na to prisile, a nadam se da neće, znači da se privatizira to brodogradilište, onda doista pozivam sve faktore, ne znam kako da ih nazovem u Istri, ne da izađemo na ulice nego da se naprosto sjedne i da vidi što će se dogoditi. Ja mislim da bi trebalo ovom prilikom kada govorimo o privatizaciji hrvatske brodogradnje istaknuti još jedan minimum koji bi trebao ući u ove zaključke, da idemo u privatizaciju u privatizaciju hrvatske brodogradnje, ali samo pod jednim uvjetom, da oni koji tu privatizaciju nameću jamče ili garantiraju svojom imovinom. Mislim ovdje na sve ministre u Hrvatskoj Vladi i to ne onom imovinom koju su stekli do devedesete godine, nego onom koju su stjecali od devedesete do današnjeg do današnjeg dana. E ako su oni u toj kombinaciji spremni odgovarati za tu privatizaciju svojom imovinom, e onda sam i ja spreman uvijek dići ruku za takvu jednu privatizaciju. Dubioze koje će se pokazati u našoj brodogradnju neće biti kao u Slavonskoj banci za koju će danas odgovarati menadžment, a ne premijer ili ministri u onoj Vladi iz '96. godine kad se ta privatizacija dogodila. Za 4, 5 godina i zbog i zbog privatizacije drugih brodogradilišta dešavati će nam se iste stvari. Da li nam sad u privatizaciji jednoga "Uljanika" ovisi Europska unija? Ja kažem da ne. Nitko od nas ne traži privatizaciju Uljanika, laž je da država ne može subvencionirati brodogradnju, to čine svi u Europi kroz razne problem je što kod nas svakih 3, 4 godine dolazi do saniranja brodogradnje i od tih sanacija u pravilu nema ništa. I onda te subvencije de facto ne iznose više 9% nego sa tim sanacijama te "subvencije" pod navodnicima iznose i 100%, a toga doista nema nigdje na kugli zemaljskoj. Od '90. godine do danas tvrdim da se u hrvatsku brodogradnju uložilo preko 30 milijardi kuna koje je država morala otpisati i doista dosta i takvoj jednoj praksi. Znači, neka država nastavi subvencionirati tu hrvatsku brodogradnju, kako ćemo to zvati to je nebitno, ali neka je prestane sanirati s time da prethodno hrvatskoj brodogradnju da još jednu šansu, iako i sam sam svjestan koliko bi to Hrvatsku državu u ovom trenutku koštalo. Znači zalažem se da hrvatska brodogradnja dobije jednu realnu šansu da se u 2, 3 godine do ulaska u Europsku uniju saniraju ta naša brodogradilišta, to bi negdje bilo oko 6 milijardi kuna, ni lipom više pa i poljoprivreda kroz subvencije dobiva godišnje negdje oko 3 milijarde kuna i nakon toga da se kaže naprosto dosta. Drugo Drugo da kažem u zadnje 3 godine mi smo uz ovih 4,6 milijardi kuna dali za, još ove subvencije negdje oko milijardu i nešto kuna, ako izvršimo tu subvenciju, jasno da su to ogromni novci, ali onaj koji misli da će to nama stranci učiniti, mislim da se isto tako grdno vara. Ja bih volio da se na kraju, da završim već je crveno, varam, ali privatizacije "Uljanika" se silno bojim, želim da Istrijani shvate da sam ja 100% protiv te privatizacije, bojim se da nam neće puno dobra donijeti, ali ako već se mora ići u privatizaciju, onda neka budemo jedno, učinimo na neki način to sami sa brodarima, sa menadžmentom, sa firmama iz Istre, sa radnicima, sa gradom, samo da li je to isto moguće i to treba vidjeti. Država je do sada sanirala gubitke brodogradilištima, rekoh sa nekih 30-ak milijardi kuna, temeljni kapital 5 brodogradilišta je 900 milijuna kuna, a gubitak je 5,2 milijarde kuna. Kratkoročne obveze brodogradnje su 6,5 milijardi kuna, dugoročne obveze od još 2,8 milijardi kuna. brodogradnja je doista, kao što sam rekao ne u krizi nego kaput i sad se stvarno postavlja pitanje što učiniti? To teško da u ovom trenutku itko zna ili vidi kamo će to voditi, ali za početak bi možda bilo dovoljno da se u brodogradnju, da se tako izrazim manje otuđuje. Jedino rješenje je da država još dvije do tri godine, znači do ulaska u Europsku uniju ostane u tim brodogradilištima i za to se država mora izboriti pri toj Europskoj komisiji. Ako se ne izbori, onda nema nam druge nego zaželjeti sebi i onima koji rade u hrvatskoj brodogradnji jako, jako puno sreće. Hvala vam lijepa gospodine zastupniče. Treća i posljednja prijavljena rasprava u ime klubova je ona kluba SDP-a, uvaženi zastupnik gospodin Branko Grčić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade, gospodine ministre. Jako je teško govoriti zapravo nakon ovih uvodnih rasprava koje su napravili kolega Jurčić i Hvala vam Nesumnjivo je da pitanje statusa brodogradnje danas u Hrvatskoj je jedno od temeljnih političkih pitanja, ali isto tako želim posebno naglasiti da ideja ove interpelacije nije bila politizirati. predstavnici SDP-a jako dobro znaju koji problemi opterećuju hrvatsku brodogradnju i ova interpelacija zapravo je već postigla po meni cilj i u to ime sam zahvalan potpredsjedniku Vlade jer je danas vrlo otvoreno, a neke stvari i po prvi put vezano za hrvatsku brodogradnju spomenuo. Ja ću se kasnije malo referirati na te elemente. Ono što neću ponavljati jesu problemi hrvatske brodogradnje. Neću ponavljati niti to koliko hrvatska brodogradnja znači za hrvatsko gospodarstvo. Isto tako neću ponavljati sve one razloge koji vezuju stanje u brodogradnji za pregovore Hrvatske sa Europskom unijom. O tome je do sada već puno toga rečeno. Međutim, želim naglasiti da jedna od mojih teza se isto tako poklopila kažem opet sa vrlo otvorenom izjavom gospodina potpredsjednika Polančeca da zaista već od osnivanja Hrvatske države nije bilo takvog plana restrukturiranja koji bi bio cjelovit i koji bi se do kraja realizirao u hrvatskoj brodogradnji i učinio je onim što ona danas nije. Dakle, efikasnijom, produktivnijom, sa dobrim korporativnim pokazateljima poslovanja. I naravno sa puno, puno ušteda u državnom proračunu. Kakva je situacija danas i o tome smo čuli. Imali smo ranije već nekoliko planova restrukturiranja koji nisu dali rezultate. Imamo najnovije planove restrukturiranja i cjelovite i individualne koji su još uvijek pretpostavljam u Bruxellesu i nema baš jasnih naznaka da su u tim planovima ispunjeni svi uvjeti koje Hrvatska u procesu restrukturiranja brodogradnje treba učiniti. Isto tako, imamo odluku Vlade o privatizaciji hrvatskih brodogradilišta, odluku koja ide u dvije faze i zapravo na neki način zbunjuje pomalo s obzirom da te dvije faze međusobno vezuje na način da privatizacija recimo to uvjetno ovih manjih brodogradilišta i Uljanika zajedno s njima je na neki način dakle uspješna privatizacija uvjet za privatizaciju preostala dva velika brodogradilišta, a to je “Treći maj“ i “Brodosplit“. Zašto tu stvari nisu jasne? Pa naime, iskustva privatizacije u drugim zemljama posebno ovim tranzicijskim koje su nedavno postale članice Europske unije pokazali su da tu postoji puno problema i mislim da jedna inicijalna situacija u kojoj se nalazi hrvatska brodogradnja danas također može proizvesti zadršku kod svih onih privatnih investitora koji bi eventualno imali želju i volju sudjelovati u privatizaciji hrvatske brodogradnje. O tome nešto kasnije još ću reći, ali želim ponoviti ono što je i kolega Jurčić u startu rekao. Dakle, SDP između modela cjelovitog restrukturiranja i kvalitetne pripreme brodogradilišta za eventualnu privatizaciju i modela privatizacije gdje se zapravo privatizacija koristi kao sredstvo za neću reći samo restrukturiranje, nego ozdravljenje hrvatske brodogradnje definitivno se priklanja ovom prvom modelu. Mi naravno pri tome ne mislimo da bi trebalo stati sa već započetim procesom zapravo postupne privatizacije nekih dijelova brodogradilišta koji ne čine “core business“ takozvani. Ali isto tako mislimo da nakon ozdravljenja i uspostave kvalitetnijega poslovanja tih brodogradilišta privatizacija naravno ostaje kao mogućnost za daljnje širenje djelatnosti i još veći doprinos u ukupnom hrvatskom gospodarstvu. Naravno da smo mi tu i u samoj interpelaciji postavili niz pitanja koja se tiču nejasnoća. U tom smislu posebno želim istaknuti ovo što je potpredsjednik Vlade zapravo prezentirao kao model po kojemu Vlada danas gleda i želi rješavati problem brodogradnje u Hrvatskoj. Međutim, nisu do kraja ni nakon ove prezentacije jasni zapravo pogledi koji se tiču onog aspekta privatizacije koji uključuje i prenamjenu djelatnosti na prostoru na kojem egzistiraju postojeća brodogradilišta. Mislim da je interes i ljudi koji tamo žive i ljudi koji rade u brodogradilištima značajno veći za jednu detaljniju informaciju o namjerama Vlade na pojedinim lokacijama. mislim da bi tu zapravo jedna još detaljnija i kvalitetnija elaboracija doprinijela boljem i kvalitetnijem informiranju građana. Ono što zapravo čini taj proces privatizacije neizvjesnim po nama zapravo se može elaborirati nizom činjenica. Jedna od njih govori da neovisno o tome tko će biti nositelj restrukturiranja hrvatske brodogradnje, dakle bila to država, bio to privatni investitor zahtjevi tog restrukturiranja su izuzetno veliki i ono što se, što je temeljni zahtjev da plan restrukturiranja bude održiv. To je temeljni zahtjev koji je u skladu sa smjernicama Europske unije o restrukturiranju brodogradnje u svim zemljama Zašto je to zapravo neizvjestan proces? Zato što su troškovi ogromni i ja se naravno, ja podržavam ovu tezu koja je i u načelima u odluci o privatizaciji navedena, a to je da se zapravo pregovara između privatnog investitora i države. Zamolit ću za mir u svim dijelovima sabornice i u ovim prolazima razgovarajte izvan sabornice, molim vas. Izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Dakle, legitimnim smatram namjeru Vlade da pregovara sa privatnim investitorom u odnosu na mogućnost pokrivanja tih iznosa koji sežu do iznimno visokih visina. Međutim, bojim se i tu spominjem opet iskustva nekih drugih zemalja, da ti takvi iznosi i te dubioze ne budu jedna od glavnih prepreka za postizanje sporazuma. Čini mi se da u konačnici opet će trošak restrukturiranja biti na teret države. Jer mislim da jedino pod takvim uvjetima će privatni investitori, barem oni koji, dakle, govorimo o investitorima koji ulaze u brodogradilišta s ciljem da ih restrukturiraju i osposobe a ne onim eventualno koji će prenamjenjivati lokacije na kojima se danas brodogradilišta nalaze. Dakle, za efikasno poslovanje te brodogradnje u budućnosti iznimno je važno da ti investitori imaju kvalitetnu inicijalnu poziciju. I ta inicijalna pozicija je zapravo ključna stvar u restrukturiranju brodogradnje. I sve ono što smo propustili, sve ove godine je tu inicijalnu poziciju pogoršalo. Gospodin potpredsjednik je spominjao kompenzacijske mjere, spominjao je vlastiti doprinos, posebno u dijelu i kompenzacijskih mjera i vlastitog doprinosa, postoji jasna korelacija između financijskog opterećenja brodogradilišta i visine, ili bolje rečeno restriktivnosti tih kompenzacijskih mjera i veličine vlastitoga doprinosa nužnost za restrukturiranje. I želim posebno na to akcent dati jer to je zapravo ključno, ključni parametar s kojim se ulazi u pregovore sa privatnim partnerima, odnosno investitorima. Ono što eventualno još bih u ovom kontekstu htio spomenuti, zahvalan sam, kažem opet potpredsjedniku jer sam se sa dosta njegovih teza složio, ali želim ukazati ono gdje je, zapravo, mislim da problemi ostaju i gdje postoji velika neizvjesnost u uspjeh cijelog ovog projekta. Naime, vlastiti doprinos, mi smo danas po prvi put čuli i ja se to apsolutno slažem sa tom tezom, da niti jedno brodogradilište u Hrvatskoj nema kapacitet za osiguranje vlastitog doprinosa i to je ključna stvar. I samo taj argument ja mogu prihvatiti kao argumet za brzu privatizaciju. Jer privatni kapital je jedini izgleda koji može osigurati tih 50% udjela u procesu restrukturiranja. S tog aspekta mislim da su nam vezane ruke i kažem to prihvaćam kao kvalitetan i dobar argument za ono što očekuje taj proces restrukturiranja. I još samo dva pitanja koja mi se čine isto važnim za spomenuti, bilo je ovdje govora o pomorskom dobru. Znam za pokušaj da se upravo kroz moguću naknadu za izuzimanje pomorskog dobra iz vlasništva brodogradilišta prikaže kao eventualno vlastiti doprinos, no koliko znam taj pristup neće baš, neće baš ići i tu smo kažem dodatno u gabuli. I na kraju nešto što je isto tako kada je privatizacija izabrana kao sredstvo rješavanja problema u brodogradnji važno, samo nekoliko tjedana ili dana bilo je rasprave o tzv. socijalnim klauzulama u privatizacijskim ugovorima. I upravo smo se nedavno opet na zahtjev Europske komisije odrekli tih klauzula. Iznimno važno pitanje za zaštitu položaja ljudi koji danas rade u tim brodogradilištima. Kako će se i na koji način to rješavati, kakve će uzance biti uvrštene u te ugovore, odnosno u sam tender kako je potpredsjednik rekao, to su pitanja o kojima će zaista, zaista trebati povesti računa. Dakle, mislimo da privatizacija kao model jeste legitimna, ali čini mi se s druge strane da je hrvatska brodogradnja opterećena s toliko problema koji će otežati provedbu toga procesa i možebitno onemogućiti zapravo provedbu cijeloga toga zamišljenoga modela. Ja vam moram reći da je bilo, i tu je mislim, malo prije spomenuto da neki primjeri iz Poljske su pokazali da su predugovori recimo to o kupnji nekih brodogradilišta postojali, ali da je proces realizacije toga posla izuzetno sporo tekao, kakva je situacija danas, ali je izuzetno sporo tekao, isključivo iz razloga što su ogromni problemi ležali na leđima, dakle, ogromne dubioze, financijska opterećenja na leđima tih brodogradilišta. Dakle, očigledno postoji čitav niz pitanja, pitanje je sada uloge države, može li ona učiniti taj još zadnji korak i zadnji napor u potpori restrukturiranju barem nekih brodogradilišta, a onda zapravo sa jednom boljom polaznom pozicijom krenuti u proces privatizacije. Mislim da nas iskustvo iz povijesti od osnivanja Hrvatske države do danas uči da moramo u tom smislu biti jako oprezni i učiniti sve da taj proces bude što transparentniji, što kvalitetnije pripremljen. I mislim čak, evo procjenjujem da su ovi rokovi u ožujku 2009. zaista prekratki i da će cijeli taj posao biti jako teško odraditi do tada. Hvala vam lijepo. **Mimica, Neven Sada ispravljam svoj netočan navod da je ovo bila posljednja rasprava u ime klubova, jer se u međuvremenu prijavio i klub HSLS-a, HSU-a, poštovani zastupnik gospodin Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Pa u prvi mah sam mislio ne razgovarati o ovome, ali kao Puljanim, kao Istrijan, kao brodograditelj, jednostavno smatram da mi je dužnost reći nekoliko riječi o ovoj interpelaciji, odnosno o samoj situaciji o brodogradnji i da pomognem raščistiti neke naše neke naše dileme. Prvo, ja mislim da u ovom Saboru svi imaju pravo govoriti o brodogradnji, ali mislim da više imaju pravo govoriti onima kojima je brod na srcu, dakle, oni koji su bili ispod broda ili su vidjeli kako ta ogromna masa kreće u more ili kako se od jednog detalja stvara ta ogromna, ogromna konstrukcija. Nisam euforičan i da govorim to je najbolji proizvod koji Hrvatska ima, to je najkompleksniji proizvod, najveći proizvod za svjetsko tržište koje Hrvatska ima, a najbolji je onaj proizvod koji nosi najviše zarade najviše zarade za one koji ga rade, za vlasnike itd.. Dakle, moramo raščistiti jednu dilemu, hrvatska brodogradnja je Hrvatskoj potrebna, ali ona nije profitabilna, ali je zato propulzivna. Ali propulzivna je opet pod jednim uvjetom, ako se razvija, a ne ako gomila gubitke, dakle, ako nema razvoja brodogradnje ona nije propulzivna. Jer ne razvija prateću industriju jer je ne može platiti nego samo jednostavno guši sve one obrtnike, sitne poslodavce koji za tu istu brodogradnju rade. To nije prvi slučaj ova sadašnja situacija. Ova sadašnja situacija se proteže u hrvatskoj brodogradnji zadnjih 17, 18 godina. I naravno nije odgovornost ove Vlade ili samo ove Vlade za stanje u hrvatskoj brodogradnji. Odgovornost je svih vlada i odgovornost je višestruka. Odgovornost je za ono što su napravile, ali još veća je za ono što nisu napravile. Sjećam se pokušaja kao danas 1998. poslovnoj zajednici "Jadranbrod" to je bila nova nada nakon jedne sanacije, dana je zadaća da objedini nabavu, dakle da samo jedan segment u brodogradnji objedini nabavu da nema svako brodogradilište svoju cijenu u nabavi crne metalurgije nego da se zajedničkim kontingentom smanji cijena te crne metalurgije. Ali gospodo draga, imali smo možda čak dobro rukovodstvo poslovne zajednice, ali u upravnom vijeću te poslovne zajednice su sjedili direktori brodogradilišta i naravno da su oni štitili svoje interese. Dakle država nije pokazala vještine da u potpunosti kontrolira tu brodogradnju. Ja zaista privatizaciju brodogradnje ne doživljavam kao cilj. Ono može biti sredstvo prema planiranom razvoju brodogradnje. Zašto to tvrdim? Pa zato što sam na svoje oči vidio u više navrata i uvjerio se kako se razvijao talijanski "Molfacone" ovdje spominjani "Fincantjeri". Daleke 74. godine sva brodogradilišta u Italiji podvučena je crta. Svi dugovi otpisani i od tog dana postavljen menadžment na način da onaj iz Napulja je direktor u "Molfaconu", onaj iz Trsta je išao u Genovu. Dakle nitko nije mogao ići u spregu sa dobavljačima, u spregu sa izvođačima radova itd. jer toga priznali mi to ili ne, u Hrvatskoj ima i nitko nije mogao opstati na tržištu koji je otišao u crveno, dakle koji nije poštivao pravila koje im je Talijanska država postavila. Imaš toliko subvencije i ne možeš ići ispod toga. Iskoristi sve kreativne sposobnosti svojih zaposlenih, iskoristi sve mogućnosti reorganizacije, dati ću ti samo kredite, povoljne kredite za tehnološki razvoj brodogradnje i oni su bez obzira što je to državna brodogradnja uveli robotizaciju, uveli su specijalizaciju brodogradilišta, dakle svako, ne rade sva brodogradilišta sve nego jedno radi putničke brodove, drugi radi trajekte, treći rade brodove do toliko tisuća tona nosivosti, brodove specijalne namjene. Dakle specijalizaciju, dakle tehnološki osuvremenjena brodogradilišta, a privatizacija je na kraju. Evo kolega Kajin je rekao da sada je dobio informaciju da se tek sada "Fincantjeri", "Molfacone" jedno od najpropulzivnijih talijanskih brodogradilišta u smislu tehnoloških napredaka, tehnoloških inovacija da se tek sada pokušava A pokojoj cijeni? Jel' to ona cijena kada je on u gubicima ili ona cijena kada je on na vrhuncu svojih proizvodnih i tehnoloških sposobnosti. Dakle gospodo ovdje je propušteno, proteklo je puno vremena, potrošeno puno novaca a da mi ovdje još uvijek ne znamo da li je ovo što se ovdje predlaže donosi razvoj brodogradnje. Zašto u Hrvatskoj državi ne kažemo gospodo Kraljevica će u općem državnom interesu po tržišnim uvjetima raditi sve potrebne trajekte koje treba raditi u Hrvatskoj državi. Mi nikada nismo bili spremni na takve odluke. Te odluke su žestoke, te odluke nose za sobom odgovornost, ali se takvo brodogradilište, govorim Kraljevica zato što je po dimenzijama možda najviše odgovara jednom takvom procesu. Za te odluke treba elementarne hrabrosti i onda privatizacija nije cilj, onda se više ne kupuju trajekti u Hong Kongu, Singapuru ili negdje drugdje od druge ruke nego imamo nove proizvedene u Hrvatskoj. To Hrvatska može napraviti. Hrvatska ne može zatrt svoju pomorsku tradiciju, tradiciju brodogradnje. Ta je brodogradnja u genima naših naših građana, u genima naših Dalmatinaca, Istrijana, Primoraca. Prema tome mi ne možemo tek tako to privatizirati. Ja se slažem da privatizacija je sredstvo ka postizanju planiranog cilja. S time se mogu složiti, ne mogu se složiti da su rokovi dovoljni, mislim da su rokovi prekratki. O tome sam spreman uvijek sukobiti stajališta sa potpredsjednikom Vlade i ono što bih htio isto demistificirati. Ne traži Europska komisija od nas da izbacimo socijalnu klauzulu. To nitko u Europi od nas ne može tražiti. Jer ugovor će na kraju potpisivati dva subjekta. Vlasnik brodogradilišta i novi kupac i nitko sa strane nema pravo utjecati na konačni sadržaj i konačne dogovore u tom sporazumu. Naravno da se negdje mora popustiti da bi se na drugoj strani dobilo, ali socijalna klauzula nije ljudi moji zabranjena i to sam siguran. I provjereno putem predstavnika sindikata, kod predstavnika Europske komisije. To vam je zadnja informacija koju sam provjerio. Naravno da ovaj proces mora ići, naravno da se ne možemo zaluđivati sa time da gradovi i općine i menadžment može podnijeti tu privatizaciju. Doduše grad Pula bi zaslužio na ime neplaćanja komunalnih doprinosa i komunalne naknade kroz godine, zaslužio bi da dobije na poklon određeni postotak dionica, ali taj poklon obvezuje jer vlasnik brodogradnje, tada novi vlasnik mora sanirati nove gubitke ako ih bude. Prema tome nije to poklon s kojim se mogu hvaliti nego je to poklon koji obvezuje. Dakle o tome valja voditi računa ne samo željeti, a uvijek će država otpisivati, jer definitivno i ostale gospodarske grane imaju pravo reći pa kada ćemo već jednom ozdraviti brodogradnju i ne možemo je stalno ozdravljivati a da ona i dalje bude bolesna, a mislim da bi takvim modelom koji je predstavljao kolega Kajin, došli u velike velike rizike. U svakom slučaju podržavam napore koje radi Vlada jer situacija definitivno, ne zbog Europe nego zbog nas, ne može ostati onakva kakva je. Ali isto tako pozivam sve kolegice i kolege koji se bave time, kojima je kažem brodogradnja i brod na srcu, da se aktivno uključe da nađemo najbolja rješenja ne za privatizaciju, za razvoj brodogradnje, a neka privatizacija bude sredstvo kao ostvarivanju tog cilja jer brodogradnja je dio nas i dio naših obitelji. Hvala najljepša. **Mimica, Ovim su svi klubovi prijavljeni iscrpili svoje rasprave. Sada bih pozvao i upitao predstavnika podnositelja interpelacije želi li uzeti završnu riječ? Uvaženi zastupnik gospodin Ljubo Jurčić. Izvolite.

A zapravo mi ništa drugo nismo ni tražili nego ono što je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske rekao da se i radi. A mi smatramo da što se radi treba znati i Hrvatski sabor, dakle ako ništa drugo i hrvatska Vlada podijeli tu odgovornost sa Hrvatskim Hrvatskim saborom. Predstavnik HDZ-a rekao je izričito da odbija interpelaciju, e sad potpredsjednik je rekao da većim dijelom prihvaća pa sad ne znam da li tu postoji mogućnost da se malo popravimo u svemu tome. U svakom slučaju nije bio cilj politizirati. Mislim da su tako sve današnje diskusije u većini slučajeva i bile. Kad gledate diskusiju i podatke koje smo iznosili mi kao predlagatelji i ti podaci su ponovljeni samo puno preciznije, budući da vlada ima uvide u te podatke, da su ti podaci poslovna tajna koji nisu javnosti dostupni. Mi smo radili više-manje procjene tako da više-manje se tu u svemu skupa slažemo. Činjenica je da hrvatska brodogradnja nijedne godine nije poslovala sa dobiti, da je ostvarivala gubitak. Ali isto tako je činjenica da u Europi od 200 brodogradilišta svi rade sa dobiti. To su i velika i mala brodogradilišta. Činjenica je da u Europi sva velika brodogradilišta rade sa dobiti. I maloprije uvaženi kolega Hrelja spominjao je "Fincantieri" pa sam ja sad bacio malo pogled na "Fincantieri". On je prošle godine imao negdje oko 100 milijuna eura a zahvaljujući povećanoj potražnji za brodovljem na svjetskom tržištu, ta dobit je porasla za 21%. Ono što sam naveo u prilog hrvatske brodogradnje, to je ono što čini snagu hrvatske brodogradnje. Ali isto tako sam naveo i probleme hrvatske brodogradnje koje treba riješiti da bi hrvatska brodogradnja postala efikasna kao što su i sva više-manje brodogradilišta efikasna u svijetu. Usporedba brodogradilišta i željezara, metalnog sektora formalno-pravno može stajati, ali suštinski ne jer problemi u brodogradnji su puno složeniji. Naime, ova metalna industrija ima nekoliko inputa, malo energije, sirovine, koksa, željeza itd., tri-četiri inputa. A ja sam u svom izlaganju rekao da brodogradnja ili proizvodnja broda ima 20, 30, 50 pa čak i 100 tisuća inputa. Ako se ti inputi dobro ne organiziraju, onda samo u toj fazi proizvodnje može biti uvjet da se provede gubitak. Pa sama proizvodnja brodova ima nekoliko faza koja svaka faza nekoliko puta tehnološki složenija nego što je složena faza u u proizvodnji ili aluminija ili željeza ili željeznih cijevi itd. koji zapravo su to jednostavni procesi koji su zapravo određeni tehnologijom onda kad se ta tehnologija instalira. A kod brodova je to malo drugačije. Tako da ovdje brod je stvarno složen proizvod, ima puno više procesa i u svakom procesu ako niste efikasni proizvodi se gubitak. A mi imamo one temeljne elemente, vrlo kvalitetne i zapravo bi prije svega trebali poraditi na tom procesu koji možda u početku ne bi trebao ni puno koštati. Što se tiče gubitaka i privatizacije, to lijepo zvuči. Ali samo ja ne znam privatnika koji bi pokrivao troškove koje kasnije neće moći nadoknaditi. Nijedan privatni investitor nije karitativna ustanova. Tako da ove gubitke koje je stvorila dosad, akumulirala i ugovorila hrvatska brodogradnja to mi htjeli-ne htjeli, pričali ovako ili onako i tu nema politiziranja, to je čista struka, to će podnijeti hrvatski porezni obveznici. Samo je pitanje kako upravljati sa tim gubicima i kako upravljati sa tim troškovima, da oni se čim prije stave pod kontrolu da se ne bi sami po sebi uvećavali. Državna jamstva će ostati i dalje i kad se privatiziraju. Europska komisija je donijela propis pravilnik 2003. godine u 5. mjesecu kako se izdaju državna jamstva za europske brodograditelje i svake godine je prolongirala primjenu tih pravila. I neki dan, 4. srpnja ove godine ponovo je prolongirala Primjenu pravila za dodjeljivanje jamstava za brodogradnju, a istovremeno je Njemačka država dobila dopuštenje da mimo tih pravila izda izda jamstava svojim brodogradilištima u nekom iznosu. Tako da tu puno ima više elemenata, proces je puno složeniji. A ono što smo mi tražili, nismo govorili da se dobro radi ili da se radi loše u ovom svom procesu. Mi smo samo htjeli ovo što je gospodin potpredsjednik nama pričao, da mi vidimo ovdje u Saboru program cjelovitog restrukturiranja hrvatske brodogradnje pa i individualne programe itd. Mi nismo govorili da je dobro ni da ti je loše, samo želimo to vidjeti, da sudjelujemo u tom procesu i da pratimo i ako možemo sa naše pozicije koliko možemo da pomognemo u situaciji želje da održimo tu brodogradnju. Međutim, ja bih upozorio na još neke elemente što se tiče ovog procesa, ako nisu ti programi restrukturiranja završeni. Brodogradnja se ne može restrukturirati samo u brodogradilištu. 75% dodane vrijednosti u brodu dolazi iz opreme, a ta oprema se uglavnom ne proizvodi u brodogradilištima nego se proizvoda u ostalim djelatnostima. I tu je zato bitna ne samo restrukturiranje brodogradnje, nego restrukturiranje čitavog hrvatskog gospodarstva. Bitna je strukturna politika Hrvatske, a strukturna politika Hrvatske treba se odrediti onoj industrijskoj politici koju Hrvatska treba izraditi i već je predala kao pregovaračko poglavlje Europskoj komisiji. Budući da ja sam član Nacionalnog odbora za Europu nisam baš primijetio tamo da su predviđene takve aktivnosti da se podupre prateća industrija za proizvodnju dijelova i opreme za hrvatsku brodogradnju. Tako na kraju ako ovaj proces dobro završi da održimo hrvatska brodogradilišta, ona na kraju mogu postati strana, mogu postati samo montažna, a budući da imamo još jedno poglavlje sa Europskom unijom a to je Sloboda kretanja rada tako da mi možemo imati strana brodogradilišta u našim lukama koja će proizvoditi svoje i pozitivne efekte, a da strani radnici rade u tim lukama. Zbog toga je bitno da zaprimimo industrijsku politiku i ako budemo trebali postaviti strani radnici da se ugrađuje hrvatska oprema unutra na koju se stvara ta dodana vrijednost i zapošljavaju naši ljudi. Drugi dio koji zapravo potreban da bi se mogla napraviti pravilno restrukturiranje hrvatske brodograđevne industrije je regionalna politika. Sva ta brodogradilišta su smještena uvijek negdje i zato zadatak regionalne politike je da izgradi odgovarajuću fizičku i institucionalnu infrastrukturu u tim dijelovima gdje su ta brodogradilišta da bi ta brodogradilišta mogla efikasno raditi. Ako tu infrastrukturu i fizičku i institucionalnu ne napravimo, a infrastruktura je uvijek zadatak države, onda jednostavno ne može biti efikasno prestrukturiranje brodogradnje ako njezin okoliš nije restrukturiran tako da podupire tu brodogradnju. Tu se osim fizičke infrastrukture i ove institucionalne to su instituti. Hrvatski brod je postao kvalitetan i dobivao nagrade zato što smo imali kvalitetan brodarski institut koji je danas malo sa strane. Zapostavljen je i tražimo stalnost strane konzultante koji nam da daju copy paste neka rješenja u korice, koje više-manje nitko ne čita, možda potpredsjednik i mi koji pišemo interpelacije da možemo o nečemu pričati. Ali zapravo čitava ta institucionalna infrastruktura treba postojati, instituti, agencije, zavodi koji će biti potpora toj industriji inače neće ni doći novi vlasnik. S druge strane što se tiče prenamjene pojedinih brodogradilišta, to je isto pitanje regionalne politike. Koja bi druga djelatnost došla umjesto brodograđevne industrije i kolika bi dodana vrijednost ili po kvadratu prostora i po radniku ta druga industrija davala. Često se spominje i tu imam jedno brodogradilište na umu, a to je "Brodotrogir" pa nama na prvi pogled to izgleda lijepo, pa tamo da stavimo ležaljke možda bi iznajmljivali ležaljke na onoj poziciji, možda bi više zarađivali. Možda. Ali postavlja se pitanje usporedbe, koje se obrazovanja i iskustva trži u brodogradnji, ako je u turizmu? Ipak, brodograđevna djelatnost je malo složeniji, postoji i daje malo veću dodanu vrijednost. Konobarski posao je težak, sobarski je posao težak itd., ali puno više donosi posao projektiranja, montiranja, pa čak i varenje itd. Moramo to riješiti sa regionalnom politikom, da znamo točan odgovor na pitanje, ako napuštamo ovu industriju, ovu djelatnost brodogradnje, koja je to druga industrija, što trebamo izgraditi za tu drugu industriju drugu djelatnost, koju infrastrukturu, koliko košta i to se sve u ekonomiji i strategiji zove "Cost-benefit" analiza. Koliko ovo košta, a koliko donosi? ovo napuštanje ovo košta, koliko donosi? I ono sljedeće što treba napraviti da bi opće restrukturiranje uspjelo, to je obrazovanje. Mi često kažemo da smo društvo znanja, ulažemo puno u obrazovanje i ja mogu ovdje slobodno reći, da naša ni jedna reforma obrazovanja neće uspjeti, jer obrazovanje je input proizvodnje. A vi da bi napravili obrazovanje, morati znači čemu taj input služi da bi napravili to obrazovanje. Ako mi ne znamo što ćemo raditi, kojim djelatnostima ćemo se baviti, onda sigurno nećemo ni znati kakav input i kakvo obrazovanje trebamo. I ovdje je to sada bitna strateška odrednica da li će naša brodogradnja opstati, ako će opstati pored ove fizičke institucionalne infrastrukture, treba tako napraviti i obrazovanje. Ali nisam baš primijetio da država koja je zadužena i za obrazovanje i za svu ovu infrastrukturu da to u svom programu obrazovanje ima. A pogledajte sve zemlje od Njemačke, Finske, Engleske, Amerike da ne kažemo sada Koreje, Japana itd. svi ti elementi strategija postoje. Pa čak je Engleska liberalna zemlja ima pet, šest strategija ovako debelih knjiga po kojima engleska brodogradilišta rade, pa čak i američka. Neki dan sam pripremajući ovu raspravu misleći da će biti malo šira i da ćemo svi moći malo pričati, čitao sam također američki pogled na brodogradivnu industriju. Evo kolega Ćosiću to je spada u njegovo područje. Pitalo je kolika je opasnost za američku sigurnost razvoj kineske brodogradnje, jer će Kinezi za desetak godina moći raditi razarače i nosače aviona koji će moći razmjestiti po cijelom svijetu. I oni već usklađuju svoju politiku i vojnu i stratešku prema razvoju kineske brodogradnje. A kineski brodovi za 5, 6 godina neće biti ili neće biti oni koji se rade danas, je Kina danas već 2% svoga bruto domaćeg proizvoda odvaja za istraživanje i razvoj. Ima najveće povećanje tog izdvajanja 20% godišnje. Kina želi za desetak godina ne biti proizvodnja jeftine robe, nego zemlja proizvodnje kvalitetne robe i kvalitetnih brodova. Cilj ili strategija razvoja hrvatske brodogradnje nije samo ni hrvatske brodogradnje nije samo ni u regionalnoj politici, nego je zapravo predviđanje kako će izgledati svjetsko brodograđevno tržište za 10 godina. I to se danas vrlo jednostavno može predvidjeti. Jer ovi brodovi koje rade naša brodogradnja, velika brodogradnja to su uglavnom veliki brodovi. Tih brodova ima negdje oko 40 tisuća danas koji plove po sviju. Njihova trajnost je negdje oko 30 godina, tako da svake godine se 3, 4% zbog rasta gospodarstva svjetskog mora zamijeniti tog brodovlja. Tako da je četiri puta tisuću 600 brodova se svake godine je potražnja za tim brodovima, čak se i zna koji brodovi izlaze, koji će se brodovi tražiti i koje su tehnologije. Mi znamo i koji će brodovi izići za 10 godina i kojim će se tehnologijama proizvoditi za 10 godina i to u ovoj Strategiji restrukturiranja brodogradnje. To nikada privatnik neće napraviti. To je zadatak državnih agencija, instituta i zavoda da predvide kakva će svjetska situacija biti na svjetskom tržištu i da li će Hrvatska u tom brodograđevnom tržištu za 10, 15 godina moći naći svoju nišu, gdje će moći uspješno raditi i zarađivati i što treba danas početi raditi da osvoji tu nišu 2015., 2020. godine. Evo to bi bio mali doprinos nas koji smo pisali interpelaciju. Nije nikakvo politikantstvo, ne možemo raditi svemirske brodove, ne možemo graditi još avione, makar Europa ima svoj projekat za i 2030. 2030. i za avione 2030. mi se u to sada u ovom našem mandatu ne možemo uključiti, ali u ovom našem mandatu ako sada ne restrukturiramo našu brodogradnju, možemo napraviti dobar projekat koji nije pitanje ni lijevo, ni desno, nego je pitanje tehnologije, ekonomije, tržišta i svih tih procesa i to je naša obveza prema našim građanima i prema našoj državi, jer postavlja se pitanje koju drugu djelatnost mi možemo stvoriti, tko će ostvarivati veću dodanu vrijednost nego kada imamo ovo brodogradnju i infrastrukturu i brend i ovo sve što sam na početku zapravo napomenuo. Zato bih ja molio vas da prihvatite prijedlog naših zaključaka, jer po meni u suštini on se poklapa s onim što Vlada formalno radi, a mi bi s našim diskusijama na ove sve programe pojedinačne, grupne planove financiranja u raspravma na klubovima, ovdje u saborskoj govornici, pokušali dati svoj doprinos. Hvala lijepa. Uvaženi Damir Polančec, potpredsjednik Hrvatske vlade. Izvolite. **Polančec, Damir (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Sabora. Prije svega mi dozvolite da doista zahvalim svima onima koji su sudjelovali u današnjoj raspravi jer ja mislim da je današnja rasprava išla na dobrobit hrvatske brodogradnje i išla za time da se hrvatskoj javnosti pa i svima nama pojasne određeni momenti, određeni koraci, određeni postupci u procesu sanacije restrukturiranja hrvatske brodogradnje. Žao mi je što svi oni koji su sudjelovali u današnjoj raspravi nisu u ovome trenutku u sabornici, prokomentirati ću samo vrlo kratko neke od stvari koje su se mogle čuti a za koje mislim da sam krivo shvaćen u svojem početnom izlaganju. Prije svega želim još jedanput reći, naravno da privatizacija nije i ne može biti sama po sebi cilj nego je cilj sanacija i restrukturiranje hrvatske brodogradnje koje će za posljedicu imati opstanak hrvatskih brodograđevnih poduzeća i to je pravi cilj. Privatizacija je samo sredstvo. Rekao sam u svojem izlaganju da su neke zemlje provodile proces sanacije i restrukturiranja bez ulaska privatnog kapitala. Dakle, nisam govorio da su Italija i Poljska privatizirala svoja brodogradilišta pa ih sada reotkupljuju kako je bilo rečeno u nekim komentarima, nego sam govorio dakle da su, još jedanput ću to reći Italija i Poljska provodile proces sanacije i restrukturiranja koji se na kraju pokazuje da nije bio previše uspješan i sada te zemlje upravo kreću u privatizaciju koju i mi predlažemo kao sredstvo za postizanje cilja. Želim reći da sam zapamtio onu izreku i onaj zahtjev gospodina Kajina, gospodin Kajin veli bilo bi dobro da ministri svojom imovinom garantiraju za uspješnost privatizacije a ja postavljam stvari ovako. Ako dakle, proces sanacije i restrukturiranja ukoliko ga provodi sama država bez sudjelovanja privatnog kapitala podrazumijeva da država mora u ovome trenutku preuzeti preko 8 milijardi kuna kuna obveza na teret poreznih obveznika i za sljedeće trogodišnje razdoblje i još dodatnih, još dodatnih nekoliko milijardi kuna. I ako taj proces podrazumijeva 25 milijardi kuna, 22,5 milijarde kuna, izdanih novih državnih jamstava, nije li tad riziko isto tako velik, i tko nam tada garantira da je to bolji put i da će sanacija i restrukturiranje na taj način kada ga provodi država biti uspješnija. Mislim da ćete se složiti da privatni kapital, privatni vlasnik, jednoznačno određen vlasnik će biti uspješniji u tom procesu sanacije i restrukturiranja pa zato mi i taj način preferiramo. Pred nama je jako puno toga što moram odraditi. Ja ću još jedanput nabrojiti najvažnija toliko otvorena pitanja, ne toliko otvorena, pitanja koja doista treba riješiti na tom putu sanacije i restrukturiranja. Moramo riješiti pitanje pomorskog dobra i izvlačenja pomorskog dobra iz temeljnog kapitala svakog društva. Moramo riješiti povrat imovine, prije svega Trećem Maju, moramo riješiti imovinsko pravna pitanja koja su isto tako pootvorena pitanja, jer postoji imovinsko pravni sporovi vezani uz zemljište i uz neke nekretnine u u nekim od brodogradilištima. Nisam danas spomenuo, nije bilo dovoljno prilike ni vremena, moramo izgraditi novi istočni ulaz u splitski škver, to je također dio našeg posla, definirati ukupni iznos državnih potpora od početka, od datuma potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pa do završetka procesa sanacije i restrukturiranja. Moramo definirati koje su to kompenzacijske mjere kojima ćemo dakle, koje ćemo dakle, implementirati, koliki je vlastiti doprinos svakog pojedinog poduzeća. Na kraju moramo svi zajedno definirati najbolji model privatizacije za svako pojedino brodogradilište. I tu doista nema razloga za strah, nema razloga za razmišljanja kako će izgledati ti modeli. Modeli će se kao i sve ovo do sada definirati u suradnji sa našim socijalnim partnerima, u suradnji sa menagmentom svake kompanije, u suradnji sa sindikatima koji djeluju u svakom od tih poduzeća. I naravno u suradnji sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave jer itekako smo svjesni što jedan Uljanik znači za Pulju, što jedan Brodosplit znači za Split, što jedna Kraljevica znači za grad Kraljevicu itd., itd.. Rekao sam i spomenuli smo privatizacija će ići u dvije faze. Pa sam spomenuo da će ići privatizacija Brodosplita i Trećeg Maja, upravo zbog toga što tamo moramo riješiti imovinsko pravna pitanja, što moramo definirati definirati povrat imovine upravo zato što ćemo u Splitu graditi novi ulaz i da budem još konkretniji, još detaljniji, graditi ćemo i novo parkiralište, upravo zbog toga u prvoj fazi ova tri brodogradilišta: Uljanik, Kraljevica, Brodotrogir i BSO kao tvrtka kćer Brodosplita. A nakon rješavanja ovih otvorenih pitanja i Treći Maj i Brodosplit. privatizacije ćemo definirati sa sindikatima, sa menagmentom i predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave. Naravno da paralelno s time radimo na novom sustavu potpora koji će biti u potpunosti usklađen i da će potpora za brodograđevnu industrije i ubuduće biti, ali ne u ovoj razini i ne na ovim principima na kojima su te potpore i dodjeljivane do danas. U mojem prvom obraćanju nisam onako decidirano možda rekao da odbacujemo naravno interpelaciju, nisam to rekao, a rekao sam u startu da se sa velikim dijelom onoga što je u uvodu izrečeno slažem. Pa upravo zbog toga što se slažem, što smo imali raspravu koja je u mnogim segmentima išla u istom smjeru, u istom cilju, doista i dalje tvrdim da nema potrebe za interpelacijom koju naravno odbacujemo i cjelokupnu raspravu zapravo doživaljavam kao podršku nastojanjima da se konačno jednom na pravi način završi sanacija i restrukturiranje hrvatske brodogradnje. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se za to steknu potrebni uvjesti. Time smo završili 17. točku.